засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г., № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 24 януари 2020 г.“

старши комисар Александър Джартов – от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, госпожа Снежина Маринова – директор на дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество, и Иван Александров – главен юрисконсулт в същата дирекция. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

главен юрисконсулт в същата дирекция, и старши комисар Александър Джартов – директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от заместник-министър Милко Бернер. В аргументите си той отбеляза, че сключването на Споразумението е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. В Меморандума е предвидено, че подкрепата на банката ще бъде фокусирана в специфични съществени области. Управлението на риска от бедствия е специфична и съществена област, която е пряко свързана и влияе на посочените в Меморандума области, като околна среда, транспорт, енергетика, селско стопанство, горско стопанство, воден сектор. Целта на Споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие е Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги в подкрепа на разработването на Национален план за управление на риска от бедствия. и по специално готовността, превенцията, ранното предупреждение и реагирането, събиране на исторически данни за щети и загуби и разработване на концепция за събирането им в бъдеще, разработване на предложение за Национален профил на риска от бедствия в България като част от Националния план за управление на риска от бедствия. С изпълнение на предвидените дейности в Споразумението ще се постигне подкрепа за изпълнение на приоритетите на правителството за намаляване на риска от бедствия, заложени в Националната програма за развитие „България 2020“ и реализацията на цели и приоритети от Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 С изпълнението на предвидените в Споразумението дейности ще се укрепи капацитетът на компетентните органи при формулиране на планове и програми, свързани с управление на риска от бедствия, анализи, диагностика за секторно и проектно планиране, проектиране и изпълнение, с цел по-добро управление, увеличаване на ефективността и по-добро изпълнение на политиките за намаляване на риска от бедствия. Предвидените в Споразумението консултантски услуги ще се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни предоставени от Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Валентин Радев. Въз основа на проведеното гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г., № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 24 януари 2020 г.“ Благодаря, уважаеми господин Ципов. С Доклада на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае господин Стойнев. Заповядайте, господин Стойнев. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.,

На свое редовно заседание, проведено на 12 февруари 2020 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия,

Вносителите посочват, че Споразумението се сключва в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София

относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г., №

засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г., № 002-02-1, внесен от Министерския съвет нa 24 януари 2020 г.

за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Той добави, че целта на Споразумението е Международната банка за възстановяване и развитие и Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги в подкрепа на разработването на Национален план за управление на риска от бедствия, възползвайки се от експертизата, информацията и международния опит, с които Банката разполага в тази област.

разработване на диагностика и пътна карта, включваща действия за укрепване на управлението на риска от бедствия и по специално готовността, превенцията, ранното предупреждение и реагирането, събиране на исторически данни за щети и загуби и разработване на концепция за събирането им в бъдеще, разработване на предложение за Национален профил на риска от бедствия в България разработване на доклад с предложение за Национален план за управление на риска от бедствия в България; - развитие на капацитет. Предвидените в Споразумението консултантски услуги ще се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014 – 2020 г., предоставени на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Споразумението подлежи на ратификация със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на След провелата се дискусия членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения законопроект, като обсъждането му приключи със следните резултати: с 18 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г., № 002-02-1,

АЛЕКСАНДРОВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г., г., № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 24 януари 2020 г. На свое заседание, проведено на 5 февруари 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г., № 002-02-1, внесен от Министерския съвет нa 24 януари 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: господин Милко Бернер – заместник-министър, госпожа Анелия Иванчева – началник на отдел „Двустранно и многостранно сътрудничество“ в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество“, господин Иван Александров – главен юрисконсулт в сектор „Международно-правни въпроси“ и старши комисар Александър директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Законопроектът беше представен от господин Бернер, който посочи, че сключването на Споразумението е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Той добави, че целта на Споразумението е Международната банка за възстановяване и развитие и Министерството на вътрешните работи да получи консултантски услуги в подкрепа на разработването Национален план за управление на риска от бедствия, възползвайки се от експертизата, информацията и международния опит, с които Банката разполага в тази област. Господин Бернер уточни, че Споразумението съдържа описание на консултантските услуги, които Международната банка за възстановяване и развитие ще предостави на Министерството на вътрешните работи. С изпълнение на предвидените в Споразумението дейности ще се постигне и укрепване на капацитета на компетентните органи при формулиране на планове и програми, свързани с управление на риска от бедствия, анализи, диагностики за секторно и проектно планиране, проектиране и изпълнение с цел по-добро управление, увеличаване на ефективността и по-добро изпълнение на политиките за намаляване на риска от бедствия. Предвидените в Споразумението консултантски услуги ще се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни

и Красимир Ципов, които изразиха подкрепата си към Законопроекта. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! След дългите и продължително напоителни доклади на комисиите, аз искам да задам един въпрос и да изкажа едно много, много негативно мнение относно този документ. Като политическа група ние ще подкрепим Споразумението, но начинът, по който се стига до тази подкрепа, е повече от порочен.

Това е стенограмата. Отговорът на заместник-министъра е: „Национално съфинансиране не се налага. Тези дейности ще бъдат изцяло финансирани по финансовите механизми, които цитирах: Оперативна Заместник-министърът твърди това на заседание на Комисията, подвежда с това си твърдение цялата Комисия, която единодушно го подкрепя. На заседанието на Комисията по финанси и бюджет същият този заместник-министър в същия този доклад по тази тема твърди, че съфинансирането от страна на държавата ще е три милиона. Питам Ви, уважаеми колеги, Вие как бихте се отнесли към това – един заместник-министър да подвежда цяла една Комисия? Кое е вярно? Ще има ли съфинансиране, или няма да има съфинансиране? Защо висш администратор подвежда цяла една Комисия, цяло едно Народно събрание? Ами затова рейтингът на Народното събрание ще е нисък, защото всеки един чиновник може да въвежда в заблуждение този, когото си поиска, и да се чувства безнаказано. Да, проектът е необходим, ще го гласуваме, но нека някой да обясни защо заместник-министърът на вътрешните работи умишлено или неумишлено – няма никакво значение – въвежда в заблуждение Народното събрание? Това заблуждение има своето измерение и то е три милиона лева. Чакам отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Малинов! Говорите за пълна некомпетентност и незапознаване с тематиката от страна на някакъв заместник-министър. И понеже в държавата на Бойко Борисов има много пешки, които носят отговорността, а единственият виновник е Бойко Борисов, но все пак е хубаво от тази трибуна да кажете този заместник-министър от кое министерство е

Уважаеми господин Мирчев, не съм много напред с материала по шахмат, за да говоря за пешки, но горе-долу разбирам от биология и знам какво е калинка. Министерството, за което става въпрос, е Министерството на вътрешните работи и заместник-министърът се казва Милко Бернер – извинявам се, ако бъркам фамилията, така както е записано в стенограмата.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, все пак прави чест на колегите от БСП, че изказват мнение, че имат възражение, че става дебат, защото много от тези споразумения от този тертип си ги приемаме безропотно тук и не се замисляме за какво става дума изобщо. Става въпрос за едно от поредните споразумения, с които от Световната те си приличат като две капки вода, защото имат един генезис, ни определят, ни налагат и искат от нас определено поведение, чисто колониално поведение, разбира се. И тук не бяха прави обаче колегите от БСП да обвиняват Бойко Борисов. Не, Бойко Борисов не е виновен, виновни сме всички ние в различните издания на Народното събрание, че безропотно се подчиняваме. Става въпрос, разбира се, за едни пари. Това е едната страна на нещата. Три милиона. Да, три милиона. Каква ще бъде ползата от тях за мен е много съмнително, но от тези три милиона ще се плаща за едни консултантски услуги на едни чужди гости, които ще идват тук и ще реализират някакви пари, които ще се допълват и по друг начин от някъде другаде – от така наречените международни или световни банкови или финансови институции. Това е едната страна на нещата. Другата страна на нещата е, че по този начин тези световни банкови или финансови институции си упражняват задължението да осъществяват контрол върху подопечната територия. Непрекъснато! Това са остени, това са способи, това са средства, това са оръдия точно за това да бъдат налагани определени политики на България в една или друга връзка. Дейностите, за които се пледира, за които се посочва, че ще дойдат едни пари и че ще имаме някаква полза от тях, можем да си ги осъществяваме и самите ние без тази височайша помощ, което ще бъде по-добре и за страната. Така че когато сме изправени пред подобни ратификации, трябва да си даваме сметката за нещо много по-различно от това, че се касае до конкретна помощ, до определени дейности, до някакво финансиране. Въпросът е много по-дълбок и тук се работи, разбира се, да бъде премахнат и онзи остатъчен минимален суверенитет, който държавата ни все още има. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г., № 002-02-1, внесен от Министерския съвет на 24

за 132, против 3, въздържали се 11. Предложението е прието. Господин Ципов, заповядайте за процедура. Благодаря, госпожо Председател. На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедура да преминем към второ гласуване

и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г. Член единствен. Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г.“ Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта и Член единствен. Гласували

на Законопроекта и Член единствен. Гласували 135 народни представители: за 116, против 4, въздържали се 15. Предложението е прието. С това изчерпахме програмата за днес. Продължаваме с парламентарен контрол в 11,00 ч.